za 2009. godinu, prvo čitanje, P.Z. br. 255 Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a; Predlagatelj ovog akta Klub zastupnika, na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 1. čitanje članak 144 do 150. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Slavko Linić. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Nastavljajući govoriti o paketu antirecesijskih mjera onda je ova mjera u zaštiti gospodarstva. Pored niza onih poreznih mjera koje već nisu prošle ovu saborsku raspravu ovaj i sljedeći zakon je okrenut prije svega potpori gospodarstva u ovom prvom dijelu bitka za očuvanje likvidnosti u bankarskom poslovanju, onaj drugi o poticajnim mjerama vezano za financiranje izvoza, za financiranje određenih projekata hrvatskih gospodarstvenika. Naravno pored ovog dijela je bitno istaknuti i ja bih rekao kao jedna od mjera izvješća vezano za zaštitu zaštitu tržišnih natjecanja i tržišnih uvjeta poslovanja jer su i ta izvješća vrlo bitna za nas u Hrvatskom saboru da bi na neki način očuvali odnos među gospodarstvenicima. I naravno tu je vrlo važno reći da pored tih direktnih mjera da se odnose na gospodarstvo i na stanovništvo imamo one opće mjere za ograničenje javnog sektora gdje je u mjerama SDP-a i predložen proračun kao rezultat sumiranja svih ovih prijedloga ali i mjera uštede u potrošnji s obzirom na neophodnost sredstava za poticaje gospodarstva. Evo toliko, čisto radi uvida da je konzistentan paket ovih mjera koje je SDP predložio s obzirom i na primjedbe koje smo dobili od hrvatske Vlade kod očitovanja na ovaj naš zakon. Sad dvije riječi o ocjeni likvidnosti u Republici Hrvatskoj. Evidentno je da je nedostatak financijskih sredstava u Republici Hrvatskoj, po nama iz razloga recesije i utjecaja te recesije, prije svega na financijski sektor. Procjene su kojima baratamo sa krajem prošle godine, s obzirom da su to podaci iz Narodne banke i statistike da je jednostavno broj blokiranih pravnih osoba prošao 30% povećanje u odnosu na godinu dana prije. Znači, preko 30% je više pravnih osoba blokirano u 2008. godini. Također, ono što je interesantno, a to je nepodmirene obaveze iznad 60 dana koje značajnije ukazuju na poremećaj u likvidnosti po podacima krajem prošle godine preko 66% je iznos onih koji imaju blokade iznad 60 dana. I naravno, procjena da je blizu 30 milijardi u prošloj godini u blokadama, što znači ogroman dio financijskih sredstava i očito ogroman iznos koji će utjecati na mnoge poslodavce. Najveći problem naravno su oni koji su mali poslodavci i koji će ove probleme likvidnosti značajno osjetiti. I tada se vraćamo na monetarnu politiku Hrvatske narodne banke u kojoj ona i nadalje pokušava zadržati ograničenja prema bankarskom sustavu u plasmanima. problem ovakvih financijskih situacija sada imamo i na ostalim statističkim podacima pa da ih ne čitam, pad prometa roba, pad industrijske proizvodnje, pad uvoza, sve to ima direktnih implikacija na državni proračun u kojem državnom proračunu je evidentno, nedostaje ulaz sredstava od naj, ja bih rekao značajnijeg priliva, a to je PDV. I naravno, u tom trenutku javlja se i potreba Hrvatske države za dodatnim zaduženjima kao vremensko premoštenje, a možda i s obzirom na to da je proračun donesen sa jednim projekcijama gospodarskog rasta evidentno je da već u prvom kvartalu imamo stagnaciju, da imamo negativan trend gospodarskog rasta. Prema tome, pojavljuje se potreba i hrvatskog gospodarstva za kreditnim sredstvima, pojavljuju se potrebe državnog proračuna za dodatnim financijskim sredstvima, a u isto vrijeme imamo, ja bih rekao mjere Narodne banke. U stručnim krugovima, vrlo nam je dobro poznata i činjenica da je otklizao tečaj pa samim tim kroz tečajne promjene digli su se, ja bih rekao plasmani poslovnih banaka, pa samim tim banke imaju određenih problema kako zadovoljiti i udovoljiti zahtjevima monetarne politike o ograničenju plasmana. Sve to je problematika koja smatram nas treba zainteresirati i usmjeriti da pokušamo vidjeti da li ima rješenja da Hrvatska država, Vlada Republike Hrvatske pokuša pomoći privredi u pronalaženju dodatnih sredstava. U svim ovim prethodnim godinama kad je hrvatsko gospodarstvo dobro poslovalo, pozitivno poslovalo sa određenim gospodarskim rastom, kad smo bili zadovoljni sa prilivima poreskim u državni proračun, Hrvatska država ili Vlada, izvinjavam se, hrvatska Vlada, kako jedan od sudionika u financijskim transakcijama većinom se zaduživao na domaćem tržištu i prepustio je vanjsko tržište bankama koje su servisirali i Hrvatsku državu i naravno bankama koje su servisirale građane i isto vrijeme isto vrijeme i gospodarstvu Republike Hrvatske. Tako da je određeni nedostatak sredstava na domaćem financijskom tržištu banke i gospodarstvenici sami pronalazili u inozemstvu. Sa recesijom koja je vani već zahuktala, koja je imala posebne implikacije na bankarski sustav u Europi i u svijetu evidentno je da gospodarstvo više neće biti u mogućnosti pronalaziti financijska sredstva u inozemstvu. Neće ih moći. Jednostavno je iluzorno očekivati da će nedostajuća sredstva za gospodarstvo oni moći sami potražiti. Također, poruke vlasnika ili matica naših banaka su vrlo jasne. S obzirom da su njihove matice u teškim problemima zbog financijske recesije u svijetu, daljnjih plasmana prema domicilnim bankama neće biti ili biti će uvijek samo u malim iznosima ograničavanja da bi na neki način domaće banke održale određene plasmane. Sve to upućuje da nedostatak koji, i da nije uzrokovan dodatnim zaduženjima hrvatske Vlade bi bio evidentan i da u tom trenutku onaj tko jedini bi se mogao pojaviti na inostranom financijskom tržištu je hrvatska Vlada koja bi trebala pronaći posljednje šanse i mogućnosti da se pokuša zadužiti na inozemno tržište. Pogotovo ako znamo da u ovom trenutku nedostatak likvidnih sredstava u proračunu država prebacuje samo na domaće područje, da to nije slučaj samo sa proračunom, da je to slučaj i sa trgovačkim društvima iz cestogradnje, da je vjerojatno to i slučaj sa trgovačkim društvima iz energetike i da jednostavno uzimanje tih sredstava iz domaćih domaćih bankarskih sredstava potpuno će ostaviti hrvatsko gospodarstvo bez financijskog potrebnog kapitala. To je razlog da je SDP predložio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, prema tome prijedlog da obvežemo hrvatsku Vladu da za sve potrebe pokuša i učini sve da angažira sredstva iz inozemstva i da na taj način i ono malo sredstava koje preostanu u bankarskom sustavu banke usmjere prema svojim komitetima. Sigurno je da već angažman hrvatske Vlade kod banaka u zadnja dva i pol mjeseca je značajno umanjio izglede gospodarstvenika da dobiju dodatna sredstva neovisno o mjerama Narodne banke koja je u jednom dijelu i učinila promjene u monetarnoj politici dajući mogućnost da banke plasiraju određena sredstva prema državnom proračunu a ne umanjujući njihove limite limite odnosno dajući mogućnost da to banke kroz limite izmijene mislimo da su banke u nemogućnosti financijski pratiti gospodarstvo. Kolike su šanse da hrvatska Vlada uspije zadužiti se u inozemstvu mislim da ne ovise o hrvatskoj Vladi već o mogućnosti svjetskog financijskog tržišta. Mišljenja smo da ni to nije nepremostivi problem. Koliko god ocjenjujemo da je stanje u svijetu kritično, da je teško pronaći sredstva u inozemstvu mislimo da ih Hrvatska država može pronaći, pa slobodni smo također reći pa slobodni smo također reći s obzirom na ogromne obveze u 2009. godini i privrede i banaka prema ino dugovima ako je problem ino tržište kapitala onda je i razgovor sa institucijama kao što su MMF, Svjetska banka, europske banke također mjesto za razgovore gdje sudionik mora biti hrvatska Vlada. Prema tome, ako se itko može zadužiti mislimo da je to hrvatska Vlada. Kad govorimo o mišljenju Vlade na naš prijedlog u tom mišljenju Vlada pokušava reći da je Zakon o izvršavanju državnog proračuna ništa drugo nego posljedica državnog proračuna u kojem je točno utvrđeno u kom iznosu će se zadužiti na domaćem, u kom na inostranom tržištu. Ono što mi velimo ovo je zakon koji treba pratiti i izmjenama i dopunama državnog proračuna. Prema tome, ukoliko ide i ovaj zakon evidentno da će izmjenama i dopunama se predložiti Hrvatskom saboru ne samo umanjenje pojedinih izdataka jer nema dovoljno prihoda nego će se Hrvatskom saboru i sasvim drukčija računica o zaduženju predložiti kod prijedloga izmjena i dopuna. Prema tome, ako bi ovako se prihvatio prijedlog zakona to znači da bi državni proračun koji će pretpostavljam u toku ovog mjeseca doći u saborsku proceduru u sebi imati samo stavke ino zaduženja. To je po nama jedini način da hrvatska Vlada pomogne u krupnom problemu a to je rješavanju nelikvidnosti i kakvog takvog osiguranja bankarskog likviditeta za potrebe hrvatskog gospodarstva. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvažena Ivana Maletić državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Hvala lijepo. Evo meni je drago što ustvari možemo konstatirati i zajedno se složiti da je u biti nemoguće prihvatiti ovaj Prijedlog Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna bez izmjena i dopuna državnog proračuna u kojem je u računu financiranja definiran iznos zaduživanja. Naravno da što se tiče mogućnosti zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu to su ustvari odredbe u Zakonu o izvršavanju koje proizlaze iz samog Zakona o proračunu. I Vlada i prethodnih godina kada je intencija zaduživanje i zaduživanje bilo isključivo na domaćem tržištu Vlada nije dakle u Zakonu o izvršavanju pisala da se može zadužiti na domaćem tržištu nego je uvijek bila ta jedna opća opća odredba koja je proizlazila iz Zakona o proračunu u kojoj se definiralo mogućnost zaduživanja i na inozemnom i na domaćem tržištu. U potpunosti smo svjesni bili kada se dakle donosio i definirao državni proračun da je važno u 2009. godini otvoriti što više prostora gospodarstvu i ostalim sektorima i da se država treba orijentirati i pripremiti za izlazak na inozemno tržište. Naravno da izlazak na inozemno tržište nije proces koji traje deset dana pa ni mjesec dana, to je nešto za što se treba pripremiti. Vlada se čitavo vrijeme na to pripremala, dakle i uskoro možemo očekivati ustvari nakon duže stanke izlazak s obveznicom na inozemno tržište i mi smo uvjereni dakle da će to biti uspješno. Ono što je važno isto naglasiti da je ne samo sad ta odluka izlaska na inozemno tržište donesena i da nije to jedina od mjera i intencija Vlade da se oslobode sredstva u drugim sektorima već svih ovih godina ustvari koje su bile godine rasta i jednog dobrog napredovanja cilj Vlade je bio kontinuirano smanjenje deficita i tim smanjenjem deficita se isto tako nastojalo otvoriti prostor za rast drugih sektora a smanjiti ustvari sam rast države. I u okviru toga proračuni su se dakle definirali na način da rashodi rastu sporije od rasta prihoda ali se ipak na rashodnoj strani proračuna nastojalo maksimalno osigurati poticanje poduzetništva i gospodarstva, tako da su se zaista u zadnjih pet godina poticaji poduzetništva u proračunu gotovo utrostručili. I to su teme o kojima uvijek razgovaramo kada je ustvari državni proračun tema rasprave na Saboru. U tom dijelu se dakle zaista puno napravilo i što se tiče općenito sad mjera u ovom razdoblju krize možemo reći da upravo zahvaljujući dobrim pozicijama koje smo uspjeli postići u posljednjim godinama politikom niskog deficita sad startamo sa dobrih i možemo kvalitetnim rebalansom proračuna isplivati i dobro ustvari izaći iz krize koja je zadesila čitav svijet. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. dobro. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi, a prvi je uvaženi zastupnik Goran Marić u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. I u ovoj raspravi o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, potrebno je napomenuti nekoliko nespornih činjenica. A nesporno je da je poduzetništvo, a time i gospodarstvo u cjelini glavna pokretačka snaga razvoja društva uopće, pa tako i nacionalnih ekonomija. Nesporno je da i razna razvijenosti gospodarstva iznimno utječe na mnoge čimbenike, na razinu razvoja državne infrastrukture, na razinu bruto domaćeg proizvoda kako ukupnog tako i po stanovniku, na ekonomski i socijalni status stanovništva, na kupovnu moć stanovništva, na razinu i strukturu ponude, na razinu cijena, na razinu stope zaposlenosti, ali i na razinu konkurencije razvijenosti tržišta. A nesporno je da je svjetska financijska kriza usporila svjetski gospodarski rast i da je recesija koja je zahvatila cijeli svijet došla i u Hrvatsku. Hrvatsko gospodarstvo je isto tako nesporno da je u poteškoćama. Te poteškoće su prouzročene različitim čimbenicima. Od čimbenika iz vanjskog okružja do čimbenika unutarnjeg okružja. Od čimbenika koji se prenose iz vanjskog okružja koje nosi negativnosti ekonomske krize do unutarnjih koji su mnogobrojni i različiti. Po najveći i najizraženiji problem u hrvatskom gospodarstvu jest i ponavljamo već nekoliko puta, evo kolega Linić je malo prije kazao isto tako, nedostatak financijskih sredstava i nedostupnost kapitala ili nepovoljni kreditni uvjeti poslovnih banaka bez kojih nema niti jednog zdravog, niti dugoročnog održivog razvoja gospodarstva. I koliko god na teorijskoj razini instrumenti fiskalne politike bili privlačni za rješavanje ekonomskih poslovnih ciklusa, fiskalna politika je bolja u teoriji nego u praksi. U današnje vrijeme, u suvremeno ekonomsko vrijeme monetarna politika postala je obljubljenije i učinkovitije oružje za ublažavanje ekonomskih kolebanja. Nesporno je da danas ponuda novca, a time i razina kamatnih stopa ima najsnažniji i najizravniji utjecaj na proizvodnju, zaposlenost i razinu cijena. Danas isto tako nitko ne sumnja da se nalazimo u vrtlogu ekonomskih prekretnica, danas više nitko ne sumnja da je suvremeni ekonomski život donio ekonomsku krizu, porast nezaposlenosti, prevlast banaka i osiguravajućih društava, ali da je donio i razvijanje predrasuda od natprosječno sposobnih financijskim menagerima, kao i uloge papirnatih fikcija u ukupnoj ekonomiji. Nije dobro da taj suvremeni ekonomski život sa svim svojim aktivnostima jedne rastužuje, a druge raduje. A raduje one koji ostvaruju još veće profite nego u normalnim uvjetima gospodarenja i u uvjetima gospodarskog rasta i veće zaposlenosti. Nesporno je da je Republika Hrvatska jedna od najzaduženijih država na svijetu promatrajući na inozemni dug u odnosu na bruto domaći proizvod, i da s 31. siječnja inozemni dug iznosi 39,91 milijardu eura. Naravno da su Republici Hrvatskoj inozemni izvori financiranja sve nedostupniji i zbog opće financijske krize i zbog kreditnog rejtinga Republike Hrvatske. Isto to se odnosi i na hrvatsko gospodarstvo. Jedina alternativa inozemnom zaduživanju radi refinanciranje, reprogramiranja ili dodatnog zaduživanja jest zaduživanje kod poslovnih banaka u Hrvatskoj koji imaju visoki likvidnosti potencijal koji bankama stoji na raspolaganju unatoč regulatornim mjerama središnje banke kojima je ograničila rast plasmana poslovnih banaka. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu ide za tim da se Republika Hrvatska ubuduće ne može zadužiti u Republici Hrvatskoj već samo na inozemnom financijskom tržištu. Bez obzira što se takvim prijedlogom želi osigurati bolje financiranje gospodarstva, klub HDZ-a smatra da zakonsko reguliranje mjesta zaduživanje sektoru sa deficitom financijskih sredstava zadire u autonomiju tržišnog gospodarstva. Nesporno je da je hrvatsko gospodarstvo vapi za kvalitetnim izvorima financiranja, ali je i nesporno da je i ukupni likvidnosti potencijal poslovnih banaka u Hrvatskoj nije u potpunosti iskorišten unatoč ograničenjima središnje banke, jer ukupni kreditni plasman trenutno iznosi 247 milijardi kuna, a što je samo 80% ukupnog likvidosnog potencijala s obzirom na ukupnu štednju i imovinu poslovnih banaka u Hrvatskoj. A glavni izvori kreditnih sredstava su upravo depoziti stanovništva i depoziti gospodarstva Republike Hrvatske i koji trenutno iznose cca 170 milijardi kuna. Ne znam mnogima poznato ali Republika Hrvatska otplaćuje i dugove bivše države i to već 19 godina temeljem obveza Pariškog i Londonskog kluba, a morat će ih isplaćivati još 14 mjeseci. Ne znam koliko je mnogima poznato da je nekada Hrvatska narodna banka početkom '90.-ih do '95. izravno otplaćivala obveze Republike Hrvatske temeljem Pariškog i Londonskog kluba i da je tada još se mogla zaduživati i kod Narodne banke Hrvatske i na domaćem tržištu i na inozemnom tržištu. Prije dvije, tri godine došlo je do izmjene zakonskih rješenja, zakonskih propisa kojima je onemogućeno Republici Hrvatskoj da se zadužuje kod Hrvatske narodne banke. A ovdje je sada prijedlog da se onemogući zaduživanje Republike Hrvatske i kod poslovnih banaka u Hrvatskoj. U ovom trenutku za Republiku Hrvatsku je od presudne važnosti pod kojim uvjetima reprogramirati ili refinancirati ili se dodatno zaduživati. Naravno da zbog iznimno visokih dospjelih obveza Republici Hrvatskoj treba mogućnost izbora povoljnijih uvjeta, jer će upravo ti uvjeti bitno određivati hrvatsku ekonomsku budućnost, ali ograničenjem zaduživanja na domaćem financijskom tržištu neće imati mogućnosti izbora. Zbog svega navedenog, a i zbog činjenica da je nemoguće ovakav prijedlog prihvatiti bez izmjene proračuna. Klub HDZ-a će podržati zaključak i glasovat će zaključak da se ne prihvati Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2009. godinu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo još jedan klub. To je u ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u 2009. godini treba promatrati u kontekstu svih ostalih mjera iz SDP-ovo antirecesijskog paketa kojima smo kao odgovorna i konstruktivna oporba reagirali na aktuelnu recesiju. Naravno ovakvu reakciju hrvatski su građani primarno očekivali od Vlade kojoj su povjerili upravljanje državom u ovom mandatu. Očekivali su svojevrsni pojas za spasavanje, međutim nisu ga dobili, a ovo vrijeme dok još tornado financijske krize nije udario na Hrvatsku punom snagom, bilo je zapravo pravo vrijeme za definiranje svih detalja akcije spašavanja. Ako tako možemo reći i hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana. S nastupom financijske krize za gospodarske subjekte bitno se smanjuju mogućnosti pribavljanja kreditnih sredstava na inozemnom tržištu kapitala i ta činjenica ima zapravo vrlo snažnu refleksiju na unutarnju likvidnost. Prema podacima FINA-e u posljednjih godinu broj blokiranih pravnih osoba porastao je za 30%, a iznos nepodmirenih obveza do 60 dana povećan je čak za 66%. Ukupne dospjele, a nepodmirene obveze koncem 2008. godine iznosile 14,4 milijarde kuna, a teretile su nešto više od 20 tisuća pravnih subjekata s preko 32 tisuće zaposlenih radnika. Dakle, svaka četvrta hrvatska tvrtka završila je poslovnu 2008. godinu s blokiranim žiroračunom. Više od polovine ukupnog iznosa evidentiranih dugova odnosi se na nepodmirene porezne obveze. Nelikvidnost je zapravo samo vanjska manifestacija teškog gospodarskog stanja. Kao što visoka temperatura upućuje na bolest organizma, tako je nelikvidnost prethodnica velikih gubitaka, jer manjak obrtnog kapitala prije ili kasnije dovodi do gubitka. Za INA-u je eto recimo već poznato da je njezin poslovni rezultat za 2008. godinu negativan. Koliko znamo iz sredstava informiranja iskazala je milijardu kuna gubitka. Kad se sumiraju godišnji obračuni za prošlu godinu vidjet ćemo kakve su rezultate polučile i druge velike tvrtke i veliki sustavi. No sigurno je da će dobit biti bitno manja nego godinu dana ranije, posljedično smanjuju se mogućnosti investiranja u dugotrajnu imovinu, a izostanak ulaganja definitivno znači da nema razvoja, i tu se krug zatvara. U pokušaju da usporimo širenje razmjera nelikvidnosti i omogućimo da gospodarstvo dođe do daha, ovim našim zakonskim prijedlogom intervenirali smo u članak 26. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u 2009. godini, i to na način da se onemogući Vladi da se za tekuće otplate glavnice državnog duga koji dospijeva na naplatu u tekućoj, dakle 2009. godini, a koji su u računu financiranja predviđene do svote od 12,8 milijardi kuna. Dakle, da se država ne može zaduživati na domaćem financijskom tržištu, već isključivo na inozemnom. Dakle, refinanciranje dospjelog državnog duga do predviđene svote bilo bi ograničeno samo na strano tržište, jer država se ipak lakše zadužuje u inozemstvu, nego to čine gospodarski subjekti. Na taj način otvorio bi se prostor za zaduživanje gospodarstva i građana na domaćem tržištu što je po našoj ocjeni ovoga trenutka doista pojas pojas za spašavanje. Kad govorimo o Prijedlogu izmjena Zakona o izvršenju državnog proračuna u cilju Vladinog odlaska na ino tržište potrebno je istaknuti još dvije činjenice. U ovoj godini očekujemo tešku borbu monetarne vlasti i sa tečajem kune. Sigurno da reprogram na vanjskom tržištu znači ipak osiguranje neophodnih deviza i ja bih rekao smanjenje pritiska na kunu. Isto tako, govorimo i čuli smo predstavnika HDZ-a kolegu Marića, koji govori o cijeni kapitala. Možda zaduženje kod domaćih banaka bi za hrvatsku Vladu značilo nešto nižu kamatu, ali što rade banke. Ako daju Vladi nešto nižu kamatu, sele kamatu na građane i privrednike i svjedočimo rastu kamata građanima i privredi. Prema tome, zapamtimo banke nemaju vlastitih sredstava jer imaju ograničenja, banke će se zaduživati vani, ali cijena po kojoj će se hrvatska Vlada zadužiti nije realna. Dogovorna je. Na čiji teret? Na teret građana i privrednika. Banke iz tog razloga što su dali povoljnije kredite u posljednjih dva mjeseca hrvatskoj Vladi dižu kamatu građanima i privrednicima. Da bi to izbjegla Vlada samu neposrednim pogodbama i neposrednim pregovorima sa ino tržištima kapitala može postići realnu cijenu, a ne da nam onda banke na račun nagodbe sa Vladom možda plasiraju i skuplja sredstva inozemstvu. Zapamtimo, netko plati taj dug. Možda ga ne plati država, ali ga plate građani i privrednici. Opet će to imati posljedice na proračun. Zašto će imati posljedice na proračun? Slabiji gospodarski rezultati, gubici, manje prihoda u proračun, smanjenje gospodarskog rasta. I to je razlog zašto mi smatramo, koliko god je teško, dugoročno razmišljajmo. Neposredni kontakt sa ino tržištem dat će pravu cijenu i nema šanse da nam banke kroz ja bih rekao posredovanje prenesu i dio svojih politika koje sigurno ne znače plus, nego minus, ali na teret onih koji na žalost trpe i najveće gubitke. I s obzirom na ja bih rekao ocjene koje smo čuli oko bitke za što manji deficit u državnom proračunu onda pokušamo reći da li je baš stanje onakvo kakvo smo čuli od strane predstavnika Vlade da nultim deficitom do sada smo ipak doprinijeli stabilnosti gospodarstva. Mislim da danas možemo reći da nije točno. Nulti deficit kad gledamo proračun je postojao, ali nitko od nas više danas ne negira da nismo riješili zdravstveni sustav, da imamo ogromne deficite u zdravstvenom sustavu koji nisu pokriveni. Otvoreno je pitanje mirovinskih reformi i drugog stupa i znamo da i taj dio nije riješen. Isto tako, sada pregovaramo o plaćama. Ali nisu plaće problem samo zbog toga što je neophodno smanjiti državni proračun, nego je ogroman iznos plaće u odnosu na bruto doprinos, izvinjavam se bruto društveni doprinos Hrvatskoj. Što to znači? Broj zaposlenih, efikasnost zaposlenih ili ono što je reforma državne uprave također nije riješeno. I ono što je najveći problem hrvatski nismo riješili brodogradnji, nismo riješili poljoprivredu, nismo riješili izvoznu privredu i strukturne promjene u izvoznoj privredi. Sve su to problemi koji sa nultim deficitom ne možemo reći da su riješeni, pa prema tome onda i nulti deficit je na papiru. Stvari problemi Hrvatske i postoje. I kao što je rekao kolega Marić nije samo svjetska recesija problem. Naš problem su unutarnji nedostaci, unutarnji problemi koji ja sam sada sveo samo na ovih 5 područja – zdravstvo, mirovine, uprava, brodogradnja i poljoprivreda. Prema tome, to su stravični deficiti koje nismo riješili, koji će uvijek opterećivati i državni proračun, a samim tim na žalost teško opterećenje za cijelo gospodarstvo. I to je naš problem, kad pristupimo rješavanju toga onda ćemo vidjeti koliko će nam sredstava trebati i koliko ćemo još dodatno privredu rasteretiti. I to je razlog da zaista moramo postati svjesni najjeftinije za hrvatsku Vladu bit će sto posto zaduženje na ino tržištu jer će tada to biti kapital koji će možda nešto više koštati državni proračun. Ali Hrvatsku državu, hrvatski bruto društveni proizvod najmanje iz jednostavnog razloga jer banke svoju neracionalnost ili neće prenijeti na građane i na gospodarstvo. I zato velim ukoliko ovakvo razmišljanje prihvatimo neće biti problem niti hrvatskoj Vladi predložiti izmjenu državnog proračuna. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicom. Kada govorimo o izmjeni Zakona o izvršavanju državnog proračuna i kada govorimo da je ovaj zakon kao takav zbog toga što je najavljen i rebalans proračuna i novi Zakon o izvršenju proračuna možda nije ni toliko nužan ako ćemo za 3 tjedna imati novi proračun, novi zakon. Smatram da bez obzira što je tomu tako treba ići na izmjenu ovog zakona, ako ništa, a ono da se pokaže način na koji bi trebalo pripremati novi zakon. I ja bih evo i karikiramo u novi Zakon o izvršenju proračuna uveo odredbu gdje se ne može zaduživati ni na domaćem ni na stranom tržištu novca. Naravno to je nemoguće, ali s obzirom koliko je sada inozemni dug države i s obzirom da i rast duga središnje države je prisutan možda bi bilo bolje da pokušamo se unutar proračuna svesti na sve moguće uštede kako bi se proračun mogao realno planirati i realno izvršavati. Ali naravno to nije moguće i zbog sezonskih oscilacija proračuna. Uvijek je potrebno imati i tu dodatnu rezervu koja se nalazi u zaduživanju. Zašto ovaj zakon treba donijeti pa iako će uskoro ići i novi Zakon o izvršenju proračuna, novi proračun. Ja mislim da je to zbog toga šta Ministarstvo financija, odnosno država i dalje zadužuje na domaćem tržištu i na taj način uzima prijeko potrebna sredstva hrvatskom gospodarstvu. Neću sada posebno napominjati, ali dovoljno je sjetiti se primjera u prvom mjesecu kada je središnja država posudila od hrvatskih banaka 2 milijarde kuna kako bi pokrila potrebe za plaćama i mirovinama, pa i dalje. Evo sada imamo aukcije trezorskih zapisa gdje je sad prije nekoliko dana izlicitirano 740 milijardi trezorskih, Doduše samo 40 milijuna kuna od hrvatskih banaka zbog toga što su one trenutno zaokupljene i problemom svoje likvidnosti. Ali činjenica je da se i dalje da se i dalje središnja država zadužuje na domaćem tržištu bankarskom i da na taj način uzima novac koji je prijeko potreban hrvatskom gospodarstvu, a svi znamo u kojoj se ono situaciji danas nalazi i kod negativnog gospodarskog rasta, ali i kod situacije da hrvatska poduzeća nemaju pogotovo ona proizvodna poduzeća nemaju dovoljno sredstava da investiraju u proizvodnju. Situacija takve politike, znači crpljenja novca sa domaćeg tržišta kapitala neminovno dovodi do podataka koji su zbilja porazni i koji krajem godine kada govorimo o likvidnosti i solventnosti iznose tako da znači, da se kontinuirano bilježi rast broja insolventnih pravnih osoba, tako da ih je na kraju godine iznosilo otprilike 20350 sa dugom od 14,4 milijarde kuna. Možete misliti koliki je taj novac i da taj rast koji je iznosio otprilike 12,8% više nego u mjesecu ranije, a to se nastavlja i u siječnju i u veljači ove godine sigurno doprinosi nedostatak kapitala na domaćem tržištu i zbog toga naravno da svima mora biti jasno zbog čega tražimo da se ograniči zaduživanje države na domaćem tržištu. Ono mora biti orijentirano primarno prema međunarodnom tržištu bez obzira što će i to biti otežano, jer smo svjesni svi da ovih dana Hrvatska je doživjela prvi put nakon mnogo godina da joj se spusti rejting kreditni. Znači za jedan nivo za kunska zaduženja, što je odgovor međunarodnih financijskih analitičara bonitetnih kuća na to kako je zakašnjelo i rekao bih neadekvatno hrvatska Vlada reagirala na recesiju u koju je Hrvatska ušla. I sve to jedno sa drugim ne daje baš bajkovitu sliku, znači smatramo da je nužno ne zaduživat se na domaćem tržištu, ali da će međunarodnom biti puno skuplje i puno teže nego što je to bilo do sada i sve to vodi u jednom smjeru, a to je da ćemo prilikom rebalansa proračuna koji će biti na dnevnom redu za 2, 3 tjedna morati voditi računa o tome i pokušati naći maksimalno prostora unutar proračuna za uštede kako bi se mogao on realno planirati i realno izvršavati. Ali evo, kažem umjesto pomoći središnje države kroz eventualno neke subvencije, kroz HBOR vjerojatno će o tome biti više riječi prilikom sljedeće točke. Mi imamo suprotan efekt, a to je da i ono malo kapitala što postoji raspoloživo na domaćem tržištu država usisa, na kraju krajeva za plaćanje svojih operativnih troškova i na kraju imamo lošu situaciju i nemogućnost zaduženja domaćih pravnih osoba na domaćem tržištu kapitala. I zato ovim zakonom bez obzira što bi se moglo očekivati, znači da prilikom rebalansa proračuna više ne bude niti ovaj iznos koji je ovdje naveden, a i neke druge stvari koje će biti definirane novim proračunom možda neće biti aktualne. Smatram da bi trebalo donošenje ovog zakona pokazati jedno snažno određenje i Hrvatskog sabora i Vlade da se ne zadužuje i ne uzima novac od domaćih tržišta kapitala. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče i gospođe predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Željela bih se vrlo kratko osvrnuti na ovaj naš Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i to u onom dijelu gdje se govori o zaduživanju na način da ovim izmjenama predložimo da se Vlada više ne zadužuje na domaćem tržištu. Prateći zapravo prihode proračuna i siječnju koji su bili u značajnom podbačaju i prateći situaciju na financijskom tržištu, domaćem financijskom tržištu od tržišta kapitala do bankarskog sustava zapravo došli smo do zaključka da raspoloživa sredstva na domaćem financijskom tržištu potrebna su gospodarstvu ako hoćemo da ono koliko-toliko uspješno radi i da je država ta koja bi se morala pojaviti na inozemnom tržištu kapitala, pa makar i pod nepovoljnijim uvjetima nego što bi to mogla ostvariti na domaćem tržištu. Zato smo eto već u siječnju predložili ove izmjene zakona o izvršavanju državnog proračuna polazeći od toga da je nužno već u prvom mjesecu tekuće godine odlučiti se za brzi rebalans proračuna. Nažalost, najodgovorniji ljudi u Vladi misleći tu prvenstveno na predsjednika Vlade i ministra financija nisu to uzimali u obzir sve do prije nekoliko dana imali smo izjave da nema razloga za paniku, da je to privremeno, da je to uobičajeno da se početkom godine slabije puni proračun. značajan pad prometa u maloprodaji i značajan pad uvoza što su bile zapravo osnovne poluge punjenja proračuna kroz porez na dodanu vrijednost. U vrijeme ove financijske svjetske krize zapravo otpada mogućnost … /Govornica se ne razumije./ … kreditnih sredstava iz inozemstva, posebno za gospodarstvo. Po podacima Hrvatske gospodarske komore, nakon 2005. godine po prvi puta imamo smanjenje duga ostalih domaćih subjekata i rast vanjskog duga banaka. Istina je da je država tu u nekom dijelu smanjivala svoje vanjsko zaduženje, ali je istovremeno značajno bujao unutrašnji dug u kojem je u značajnoj mjeri sudjelovala i država. To je i razlog bio zaduživanje države na domaćem financijskom tržištu, tjeralo je gospodarske subjekte da se zadužuju na inozemnom tržištu. Nova situacija na svjetskom financijskom tržištu znači zatvaranje nacionalnih financijskih tržišta za potrebe nacionalnog gospodarstva i nacionalne ekonomije i to zapravo onemogućava našim subjektima da potraže potraže financijske izvore izvan Hrvatske. Ono što treba zabrinuti je i visoka nelikvidnost. Mi smo samo u godinu dana, povećao je broj blokiranih pravnih osoba za 30%, a za nepodmirene obveze preko 60 dana za čak 68%. Ukupno nepodmirene dospjele obveze u 11. mjesecu prošle godine iznosile su preko 14 milijardi kuna, gotovo 20 tisuća subjekata je bilo blokirano, u njima je radilo gotovo 35,5 tisuća To su zabrinjavajući podaci, podaci koji ukazuju da idemo u jednom lošem smjeru i da država tu ne može biti oslobođena jer i ona u značajnoj mjeri pridonosi nelikvidnosti. I drugi su ukazivali na ove probleme, pa tako je i Udruga poslodavaca vrlo rano izašla sa mjerama, antirecesijskim mjerama koje je predlagala Vlada. Mi nažalost i kroz ovih 10 mjera koje je Vlada prije nekoliko dana dana usvojila zapravo ne vidimo u kojem smislu će ići rebalans proračuna. Mi samo znamo da se održavaju krugovi razgovora o tome na kojim to troškovima štedjeti. Pa se krenulo najprije od državnih poduzeća koja su svoju štednju iskazala kroz redukcije korištenja osobnih automobila, redukcija korištenja poslovnih kartica, službenih mobitela itd. ono što je i mene pa i mnoge neugodno iznenadilo da su oni upravo na tim stavkama pronašli preko milijardu, gotovo milijardu i pol do dvije milijarde Na isti način krenulo se i u rebalans proračuna. Dakle, štednja je išla na onome što bi naši građani rekli što je luksuz, što je rastrošnost, što zapravo je minimum, što nije ni smjelo biti u državnom proračunu za 2009. godinu kad je kriza već zapravo, nije kucala na vrata, nego je na širom otvorena vrata ušla u Hrvatsku. Dakle, očekujemo da ovaj zakon neće biti izglasan jer je Vlada dala negativno mišljenje, ali očekujemo da će Vlada uz rebalans proračuna izvršiti i određene korekciju u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu. Ministar danas već govori o 10 milijardi kuna koje nedostaju da bi se pokrila ovakva rashodovna strana. To je nešto što zaista mora zabrinuti jer mi smo tek na početku fiskalne godine. Ako prije dva tjedna nije bilo nikakvih problema a danas govorimo o 10 milijardi kuna nedostajućih prihoda za ovakve rashode, kad govorimo da su upitne plaće i mirovine ako nešto bitno ne učinimo onda zaista se trebamo zapitati na kojim je to osnovama i po kojim predviđanjima Vlada predložila proračun za 2009. godinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu. I na kraju uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi predstavnice ministarstva. Meni je na početku ono što moram reći da je koncept uvozno orijentirane ekonomije i uvozno orijentirane fiskalne politike mrtav i to se vidi iz strukture prihoda koji bi u ovoj godini trebali činiti sastavni dio punjenja državnog proračuna. Sa 30% pala je uvozna aktivnost. Kad za 30% padne uvozna aktivnost to znači da imamo 5 do 6 milijardi eura manje u strukturi koja je potrebna za ostvarenje rasta našeg dohotka odnosno manje sredstava koje polaze iz svih ostalih poreznih prihoda. Nažalost, ono što se dogodilo je da je pao izvoz. Izvoz je pao negdje za 2 milijarde eura ili na razini 20%, preko 20% i to je ono isto tako što brine, no međutim ne možemo polagati nade da ćemo uspjeti povećati izvoz a to je nešto što bi trebali napraviti ukoliko kapitala znači za poduzetničku aktivnost nema. Ne samo da nema kapitala nego rizik nelikvidnosti o kojem smo slušali i prije je postao sve veći teret. Čuli smo da je broj blokiranih pravnih osoba u zadnjoj godini porastao za 30%. Čuli smo da nepodmirene obaveze do 60 dana dostižu rekordno visokih i nikad viših 66% znači blokirane nepodmirene dospjele obaveze iznosile su 14,4 milijarde kuna odnosno 20 tisuća pravnih osoba sa preko 35 tisuća radnika. I sad vi meni recite kako poduzetnik može ići u poduzetničku aktivnost kad ima par rizika, rizik nepovoljnog zaduživanja, rizik nemogućnosti naplate potraživanja i rizik nemogućnosti plasmana u uvjetima krize znači zbog pada potrošačkog …/Govornik se ne razumije./… i svih ostalih faktora koji utječu na to. I ako je on u prošloj godini imao deset poslova a za to mu nije plaćeno pet, ako ove godine zbog određenih poteškoća u plasmanu svojih proizvoda i usluga, roba i dobara može ostvariti samo pet poslova a zna da mu neće biti plaćeno pola od toga onda je on prisiljen stavljati ključ u bravu. I to je nešto na što želimo upozoriti i upozoravamo i zbog toga je i ovaj prijedlog tu pred vama koncipiran a odnosi se na mogućnost zaduživanja poduzeća u Hrvatskoj. On nije, to je tek posljedica zaduživanje države u inozemstvu. Zašto? Da se upravo ne postigne efekt istiskivanja jer ako se država zadrži na domaćem tržištu kapitala u nemogućnosti a čuli smo danas da je Triple BA2 kreditni rejting pao na Triple BA3 kreditni rejting, dakle on je permanentno u padu i bit će sve gore ukoliko država ne bude mogla otplaćivati redovito svoje obaveze ne bih htio pretpostavljati što će biti sa scenarijem ukoliko se slučajno ne budu mogle otplatiti državne obveznice zato jer to nosi jedan čitav niz drugih problema i čitav niz drugih sektora. Imamo zapravo multiplikativni efekt. Ne samo da imamo efekt istiskivanja nego imamo i multiplikativni efekt ne samo zbog istiskivanja nego i zbog toga što uslijed toga porezni prihodi će biti sve manji i sve će biti manja mogućnost države da refinancira svoje obaveze. I bilo kako bilo uz sve stavke koje smo uspjeli nabrojati ove godine ako odbijemo turizam će nam faliti negdje između 2 nažalost nažalost i 3 milijarde eura. To je između 10 milijardi i 20 milijardi kuna manjka u državnom proračunu. ja stvarno ne znam na koji način se misli nadoknaditi taj manjak, no ono što znam je da je situacija ozbiljna. I upravo zbog ozbiljne situacije ne želeći da riskiramo multiplikativni efekt znači zaduživanja poduzeća vani odnosno nemogućnost zaduživanja, ostajanja ljudi bez posla, manjeg punjenja proračuna s naslova poreznih prihoda uslijed slabije investicijske aktivnosti poduzeća mi smo predložili da država svoju potrebu za likvidnošću podmiruje vani. I to je nešto što vidimo kao izlaz ali ne izlaz za državu nego kao izlaz za gospodarstvo jer gospodarstvo je to koje danas mora prehraniti, četiri zaposlena moraju prehraniti dva umirovljenika, jednog uživatelja socijalnih prava i jednog zaposlenog u državnoj upravi. Četiri zaposlena moraju prehraniti četvoro ljudi. I danas čitam da nam državnom proračunu živi pola Hrvata 2 milijuna ljudi 2 milijuna ljudi i to je ogroman pritisak za privredu i ogroman pritisak za naše gospodarstvo i stoga je ovaj prijedlog u smjeru da se taj pritisak odnosno da se ta represija na gospodarstvo smanji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Zahvaljujem na raspravi. I još jedanput naznačujem, neophodnost da se Vlada zaduži vani proističe prije svega iz neophodnosti da osiguramo devizna sredstva i da pomognemo Narodnoj banci spriječiti pritisak na tečaj kune, to je broj jedan. Broj dva, ocjenjujemo da će Vlada postići najbolje uvjete u zaduženju vani daleko bolje nego poslovni bankarski sektor i poslovni sektor i da ćemo tada za državu imati najmanje troškove i da neće uslijediti prebacivanje troška kapitala sa države na građane i privrede koje su inače banke pokazale da mogu učiniti. I treće, jednostavno omogućiti nešto kapitala u domaćem financijskom sektoru za potrebe gospodarstva da bi pokušao riješiti i svoje dubioze i da bi krenuo u bilo kakva ulaganja i bitku za gospodarski rast. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.